Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu s konačnim prijedlogom zakona koji predstavlja usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije. Pozitivan stav prema obitelji i djeci duboko je ugrađen u kulturu hrvatskog stanovništva. Ova Vlada je obitelj stavila u centar političkog, kulturnog i društvenog djelovanja. Obiteljske potpore imaju kao prioritetan cilj osnaživanje obitelji u podizanju djece počevši od rodiljnog dopusta do prava na rad sa skraćenim radnim vremenom radi skrbi o djetetu, mjesečnih novčanih naknada te jednokratnih pomoći. Sjetimo se produljivanja prava na korištenje rodiljnog dopusta sa dvije na tri godine zaposlenoj ili samozaposlenoj majci koja je rodila blizance, treće i svako naredno dijete uz podizanje iznosa rodiljne naknade sa tisuću na Nezaposlenoj majci koja je rodila prvo ili drugo dijete produljeno je pravo na rodiljni dopust sa šest na dvanaest mjeseci te povećana rodiljna naknada. Nezaposlenoj majci koja je rodila blizance, treće i svako naredno naredno dijete osigurano je pravo na rodiljni dopust uz naknadu do treće godine života djeteta od tisuću i 600 kuna. Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj ima značajno mjesto u sustavu potpora obitelji. siječnja 2007. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu temeljem kojih je uveden pronatalitetni dodatak korisniku doplatka za treće i četvrto dijete u iznosu od 500 kuna. Zadnji podaci govore da je to pravo ostvarilo 66 tisuća 741 dijete. Omogućeno je stjecanje prava na doplatak korisnicima doplatka čiji prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva za prethodnu godinu iznosi 50% proračunske osnovice odnosno tisuću 663 kune i manje. Najniži iznos rodiljne naknade podignut je na iznos 50% proračunske osnovice tisuću 663 kune. Iznos jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta podignut je na 70% proračunske osnovice, za 2007. godinu iznosi 2 tisuće 328,20 kuna. Nakon stupanja u Europsku uniju dopunama Zakona o doplatku omogućuje se i stjecanje prava na socijalne naknade oprostite po osnovi ovog zakona nego i po međunarodnim ugovorima i pravilima Europske unije u sustavu socijalne sigurnosti. Klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća prijedlog zakona na načelu socijalne osjetljivosti. Hvala. Vesna Škare-Ožbolt. Nema je, gubi pravo na riječ. Zastupnica poštovana Ruža Lelić. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo, u ovoj izmjeni Zakona o doplatku na djecu koji je ustvari usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije koji će se primjenjivati kad postanemo njen član pa ja u tom pogledu nemam šta više dodati, nego bih se osvrnula općenito na dječji doplatak koji predstavlja ustvari jednu značajnu mjeru i potpomaže prirodni prirast i daje potporu obitelji i jedna je od mjera svakako nacionalne politike, ima dvojako djelovanje, i pronatalitetno ali i socijalno. Ako pođemo a tako stvarno smatramo, smatram da je obitelj temelj svakoga društva i temelj jedne nacije i da je u svakom slučaju treba podupirati i to ova Vlada doista konzistentno radi od 2004. godine A da je to vrlo bitno pokazuje evo i podatak o broju živorođene djece. Recimo, u prošlom mandatu kada se krenulo odmah sa restrikcijom i jednom depopulacijskom politikom to se odmah odrazilo i na broj djece. Tako recimo evo '99. godine imali smo 45 tisuća 179 da bi 2000. odmah to palo na 43 tisuće i dalje se smanjivalo 40 tisuća i da bi završili 2003. sa 39 i 400 djece manje nego za ove tri godine. I ovakva populacijska politika kažem koju provodi ova Vlada svakako je dala odmah i prve rezultate, već od 2004., 2005. sa 42 tisuće djece. A ta pronatalitetna politika odnosno stavljanje obitelji u centar zbivanja kao osnovnog temelja društva već 2004. godine, znači izmjenom i dopunom Zakona o rodiljnom dopustu majke zaista su postignuti bitni pomaci jer su se naknade od zaposlene i samo zaposlenoj majci povisile od tisuću 600 na dvije i pol tisuće kuna što je porast oko 60%. Zatim, svakako da je bitan i promjene ovo za treće i svako drugo dijete od tisuću i 100 do tisuću i 600 a da ne govorimo da se taj porodiljni dopust ponovno vratio na tri godine što je bio u prethodnom mandatu smanjen. Zatim, isto tako nezaposlene majke a znamo kako je bitna naknada nezaposlenim majkama da je ta naknada za prvo i drugo dijete povećana sa 900 na tisuću i 600 kuna što svakako nije puno ali je povećanje od 70%. od 70%. Također su postojali programi za osmero i više djece od dodjele besplatnih udžbenika, dodjele računala itd. 2005. godine ako uzmemo vidimo da su to sve ove mjere da su već dale prve rezultate, tako da dodatni rodiljni dopust do jedne godine života djeteta 2004. godine sa 16 tisuća i 673 porastao na 18 tisuća. Još veći pomak pozitivni se vidi kada je u pitanju rodiljni dopust od jedne do tri godine djetetova života gdje je sa tisuću 826 porastao na 6 tisuća 371 da bi 2007. godine to bilo i 9 Također su bitni pomaci i kad je u pitanju rodiljni dopust nezaposlenih majki gdje se taj broj već u 2005. godini više nego udvostručio. No, 2006. godine usvojena je nacionalna politika, nacionalna populacijska politika koja je zaista sveobuhvatno se dotakla svakog segmenta obitelji kada su u pitanju djeca pa od porasta naknade za novorođenče koje sada iznosi 70% prosječnog doplatka do pomaka kod ostvarivanja prava na dječji doplatak, tako da je ranijih godina to bilo 40% proračunske osnovice sada je podignuto na 50% gdje je proširen znatno broj djece koja će to koristiti i mislim da je taj broj bio, negdje da se govorilo od 40 do 50 tisuća djece koje će biti više obuhvaćeno. Također je bitan i ovaj dodatak za treće i četvrto dijete i svakako da je taj broj znatan broj djece koja to koriste 66 tisuća 741, to zaista nije za zanemariti. I sve da ne govorimo dalje o besplatnim udžbenicima u osnovnoj školu, u prvom razredu srednje škole, zatim besplatni smještaj u studentske domove, besplatni prijevoz. Ja znam koliko je prijevoz bio itekako problematičan, recimo u mojim sredinama gdje su iz nekih sela koja su graničila sa Bosnom i Hercegovinom djeca zbog nemogućnosti putovanja u školu i zbog opterećenja, zbog financijskog opterećenja išla u Brčko u školu umjesto u Županju i to je zaista godinama bio bitan problem za mnoge obitelji, i zaista su sa radošću dočekali i olakšanjem ove mjere populacijske politike što na kraju je i u državnom proračunu od milijardu i 800 tisuća kuna svakako jedan bitan pomak. Prema tome, svakako da ove sve stimulativne mjere stimulativne mjere ne mogu u potpunosti riješiti naš problem populacijske politike i naš problem starenja stanovništva gdje sad već imamo udio starih preko 16, 16,5% što svakako onda odražava se na gospodarski i svaki drugi razvoj društva i ugrožava ustvari osnovne potencijalne društva. Zato pozdravljam svake mjere koje se donose pa i ovaj zakon koji će nas uskladiti sa Europskom unijom, ali osobito pozdravljam sve ove mjere do sada populacijske politike. Zahvaljujem. Hvala. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine predsjedniče. Naravno da i ja podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni i dopuni Zakona o doplatku za djecu s konačnim prijedlogom zakona, a kojim se zaista uvodi jedna novina da evo korisnik može biti i stranac koji ima neprekinuti odobreni stalni boravak u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva ispunjava uvjete propisane ovim zakonom. I to je sigurno jedan novi krug prava koje je za pozdraviti. Međutim, ostaje temeljno pitanje dakle osim ovog prava doplatka za djecu dakle i zašto su ona tako velika, odnosno koji je krug osoba koji se njime koristi. Za napomenuti je da je to osnovno pravo djeteta i da je kao takvo upravo bilo sagledano u prošlom mandatu tako da je svako dijete moglo dobiti ovakav jedan doplatak i da su to mogle ostvariti i majke kao studentice i majke koje nisu zaposlene. Dakle, proširio se krug. Dakle, često se govori da se smanjio taj doplatak i tako. Međutim, ono što je bila temeljna, naravno da taj doplatak i nemam ništa protiv da se on i povećava. Na žalost on se slabo povećava ali ono što je temeljno važno i što se sada ovim prijedlogom zakona proširuje krug i to je ono što je svakako za pozdraviti. I to je ono što je bilo vrijedno i najvrednije dakle kad su bili napadi kad se smanjio taj doplatak, da je proširen krug osoba koje mogu imati i ostvariti taj doplatak. Međutim evo i ovom prigodom skrećem pozornost na nešto što iritira javnost i što ponekad iznenađuje možda i neke od nas da nismo svjesni da egzistira zakon, molim vas, gdje je država nemoćna da naplati obvezu i da prisili roditelja ili skrbnika koji je dužan plaćati za dijete, za vlastito dijete ili za usvojeno dijete i da od njega diže ruku kao nemoćna da to učini, a da prisiljava bake i djedove sa malom mirovinom, dakle egzistira kod nas zakon evo nedavno kada se upravo to to i primijenilo na baku i djeda jer oni imaju kakvu takvu ipak mirovinu pa je onda najlakše skinuti sa mirovine nego se bakčati sa nekim tko radi neprijavljeno ili prijavljuje minimalac tako da je takav jedan doprinos ili doplatak, alimentacija nedovoljna i svakako neadekvatna. Prije svega nije ni adekvatna ne samo potrebama djeteta, nego i mogućnostima takvog jednog nesavjesnog roditelja kojim eto država ne može očito do dana danas stati na kraj. Sjetimo se onih obećanja o fondu, dakle alimentacijskom, pa onda su bila čak i osigurana na početku sredstva od Ministarstva financija ali to nekako nije profunkcioniralo. Sve u svemu velika su bila obećanja, malo se ostvarilo to. Ali važno je napomenuti to da država mora imati mehanizam i sigurno ga, nema tako slabe države da ne može stati na kraj jednom nesavjesnom roditelju. Ali očito da je to prepreka i dan danas i da bake i djedovi po našem pozitivnom zakonodavstvu plaćaju molim vas umjesto takvih roditelja, odnosno umjesto vlastite nesavjesne djece. Zato evo, iako možda ovo nije direktno vezano za raspravu o ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, ali svakako glede ustavnog ovog načela na koji se i poziva sam predlagatelj kako su obitelj, kako je majčinstvo od posebne pažnje Republike Hrvatske dakle naše države i kroz Ustav koji se kasnije razrađuje kroz zakone. Ali meni se čini da bi trebalo imati manje dakle glorifikacije, manje mistifikacije same žene i obitelji, a više konkretnih čina, više konkretnih akata što i na kraju krajeva čemu država i njezini mehanizmi služe. Naravno da je lijepo da država, da vlast pokazuje suosjećanje ali od nje se prije svega traži djelovanje. Evo podržavajući ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu apeliram da pod hitno treba suspendirati, izmijeniti Obiteljski zakon koji su baka i djedovi pozvani dakle da uzdržavaju svoje unuke jer ne mogu uzdržavati ni sami sebe. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Stjepan Adanić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. U vezi ovog predmeta koji je sada pred nama, znači Zakona o doplati na djecu, izmjene i dopune moram reći da je doplatak na djecu kako u Republici Hrvatskoj tako i državama članicama Europske unije imaju značajno mjesto u sustavu potpora obitelji, pa bi ga kao takvog mogli nazvati i općim pravom koji se ostvaruje prema nacionalnim propisima i propisima Europske unije u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Treba naglasiti da će Republika Hrvatska od dana stupanja u punopravno članstvo Europske unije biti u obvezi koordinirati sve sustave socijalne sigurnosti među koje spadaju i obiteljska davanja regulirana u Republici Hrvatskoj Zakonom o doplatku na djecu. Pa je slijedom navedenog a u svrhu olakšane provedbe pravila Europske unije o koordinaciji sustava i socijalne sigurnosti u tom području potrebno izvršiti određene prilagodbe Zakona o doplatku na djecu.

na zaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar zajednice, uredbi Vijeća Europske ekonomske zajednice od broj 574/72 od 21. ožujka '72. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe uredbe Europske ekonomske zajednice broj 1408/1 o primjeni sustava socijalne sigurnosti za zaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar zajednice i uredbe Europske zajednice broj 883/2004 godinu Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti tekst koji se odnosi na europski gospodarski prostor i Švicarsku. Prema našim procjenama za očekivati je da će u odnosu na 230 000 postojećih korisnika doplatka na djecu taj broj porasti za 4 do 5% u prvoj godini primjene ovog zakona u što su uključeni i strani državljani korisnici doplatka za djecu po važećem Zakona o doplatku za djecu. Uzmemo li u obzir da će u prvoj godini po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji zahtjev za doplatak ostvariti oko 9 i pol do 10 000 novih korisnika za procjenu je da će svaki od ovih korisnika ostvariti pravo na doplatak za prosječno dvoje djece isto kao i hrvatski građani, odnosno hrvatski državljani što znači 19 do 20 000 djece a što uz postojeći prosječni iznos doplatka od 357 kuna mjesečno iznosi 83 milijuna kuna godišnje. Dakle, zakon stupa na snagu, pristupa danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a za njegovu provedbu po pristupanju Europskoj uniji u državnom proračunu potrebno je osigurati dodatnih 83 milijuna kuna, što smo mi i predvidjeli u projekciji pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo hvala.